Приехме си устройствения акт, така че очаквам от всички да работим и да се държим като истински народни представители. И в тази връзка, тъй като основната ни задача, която предстои, е сформирането на комисиите, моля за Председателски съвет като свърши същинската работа и преди контрола, може би, ако имаме време за почивка, за да можем да обсъдим числеността и съставите на комисиите. на решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица

Уважаема госпожо Председател, дами господа народни представители! Представям на Вашето внимание следния Проект на решение: РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати на основание Глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на човешки права Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 1. Създава Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно: а) действията и бездействията на компетентните органи, които е следвало да следят, да установят и прилагат правните способи за санкциониране на действия, които съставляват значителна корупция и злоупотреба с държавни институции с цел извличане на лична печалба от Васил Божков, Делян Пеевски, Илко Желязков и техни дружества

Госпожо Председател, моля да установите тишина в залата. „б) действията и бездействията на държавните органи, отговарящи за прилагането на мерките срещу изпирането на пари по повод на санкционираните и определени като участващи в значима корупция в България лица на 2 юни 2021 г. от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати на основание Глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на човешки права; в) действията и бездействията на компетентните органи (например ДАНС, прокуратурата, НАП, БНБ и др.) с оглед прилагане на ефективни и адекватни мерки за ограничаване и изключване на рискове от проявяването в Република България на последици от наложените санкции съгласно Глобалния закон „Магнитски“, включително спрямо несанкционирани физически и юридически лица, стабилността на българската банкова и финансова система и функционирането на държавните институции. 2. Временната комисия изслушва представители на компетентните органи на държавна власт и местно самоуправление, събира информация и документи за установяване на фактите и обстоятелствата по т. 1. т. 1. 3. Временната комисия се създава на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група. 4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

гласуване на Проекта на решение за създаване на Временна комисия. Само в наименованието виждам една корекция в правното основание. Трябва да бъде вече чл. 36 съгласно приетия от вчера Правилник.

Благодаря, госпожо Председател. От името на ГЕРБ-СДС предлагаме Даниел Митов и Тома Биков, като Даниел Митов предлагаме за председател на Комисията.

Благодаря Ви. От „Демократична България“? Заповядайте.

Аргументите за това, тъй като ще трябва да избираме между двама кандидати поне за председател, са, че все пак обектът на работата на Комисията ще бъде дейността на органи по времето на управление на ГЕРБ и ми се струва леко неудачно председателят на Комисията да представлява тази сила. Вие ще прецените как да гласувате. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. От „Движение за права и свободи“? Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Ние, от „Движение за права и свободи“, предлагаме господин Хамид Хамид за член и председател на Комисията предвид действията и бездействията на органите и институциите и човек с достатъчно богат юридически и парламентарен опит, и за член господин Цветан Енчев. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря

Благодаря Ви. Сега преминаваме към гласуване. Предлагам да подложа на гласуване председателите по реда на тяхното постъпване. Поставям на гласуване предложението за председател на Комисията – Даниел Митов. Гласували

Председателят е избран. Да подложа ли и третото предложение – на господин Хамид? Хамид? Резултатът може да е всякакъв. Добре. Подлагам на гласуване и третото предложение за председател – на Хамид Хамид.

Сега преминавам към гласуване на членовете на Комисията, така както бяха предложени, с господин Хамид Хамид – член на Комисията, и господин Даниел Митов – също член на Комисията. Гласували

Госпожо Манолова, заповядайте. Вие ли ще представите въпросите?

Заповядайте, госпожо Манолова. Моля председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране да бъдат поканени в пленарната зала. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! От 1 януари следващата година предстои поредно драстично увеличаване цената на водата в цялата страна със средно за следващата календарна година около 30%, но до края на следващия петгодишен период с до 127%, като най-висока ще бъде цената в област Сливен, или поне такова е искането на ВиК операторите. Драстични са исканите увеличения. За Шумен, където водата практически е негодна за пиене и от чешмите тече кал,

Това е заради проведената водна реформа, нейното изпълнение започна през 2016 г., в резултат на която реформа, освен повишаване цената на водата в населените места в цялата страна,

течовете и загубите във водопреносните мрежи бяха намалени. На практика с едно увеличение от близо 70% в досегашния петгодишен период насреща хората, българите в качеството им на потребители, не получиха абсолютно никакво подобряване в снабдяването с вода. На фона на повишаването на цените на всички основни хранителни продукти, на фона на сериозното повишаване на цената на тока, на драстичното повишаване на цената на парното и топлата вода този удар, който ще нанесат ВиК операторите с благословията на КЕВР, наистина ще се отрази пагубно на джоба на редовите български граждани, на обикновените българи. Водната реформа, проведена от предишното мнозинство, предвижда приемането на петгодишни бизнес планове, в които на практика се заковава процентът, с който ще се повишава цената на водата през следващите пет години. Бизнес плановете на ВиК операторите бяха представени. По наше настояване, слава богу, КЕВР ги обяви, за да могат гражданите да се убедят с очите си какво са поискали техните ВиК оператори. И реакцията не закъсня – протести в Хасково и в Шумен, отхвърляне на исканията на ВиК операторите и в Шумен с категоричната с категоричната позиция на общински съветници в самия град Шумен от всички цветове, със стопиране на предстоящото повишаване на цената на водата с гласовете на общинарите в Монтана, напрежение в Кюстендил и предстоящи обсъждания в цялата страна, които ще покажат какво е мнението на хората за тази гавра с българските потребители. И тъй като ролята на КЕВР не е да бъде просто един защитник, един придворен на исканията на монополистите, на енергийните дружества, а да търси и да намира баланс между интересите на потребителите и на енергийните дружества, затова и ние от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ поискахме това изслушване, за да чуем позицията на регулатора и неговите намерения по отношение на обсъждането и приемането на бизнес плановете. Отделно от това от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ сме внесли съответния законопроект, който законодателно да спре това безумие, тази гавра с българския народ, в която освен повишаване, повишаване, повишаване на цени, българите не срещат нито подкрепа от държавата и институциите, нито разбиране от страна на оператора. Аз очаквам, че в своето изложение председателят на КЕВР ще разкаже за това как КЕВР се съобразява с мнението на потребителите, дали най-накрая комисарите са излезли от удобните си кабинети на „Дондуков“ и са отишли в страната, за да чуят лице в лице проблемите и мнението на българските граждани, и каква ще бъде тяхната реакция на това безпрецедентно искане за повишаване на цената за следващите пет години. Оставям настрана, че КЕВР по отношение на цените и на парното, и на тока влезе в ролята на оракул, на гадател, който преценява за една година занапред каква ще е цената на природния газ, какви ще са параметрите. В конкретния случай КЕВР например прогнозира след пет години каква ще бъде цената на тока, представете си. И ако прогнозите на регулатора се сбъдваха с малко по-голяма точност, сигурно проблемите на българските потребители нямаше да бъдат от такъв характер. Но сега смело регулаторът е преценил след пет години какви ще са основните параметри, които ще влияят на цената на водата,

Това са предложенията. Да чуем от най-високата парламентарна трибуна каква ще бъде реакцията на енергийния регулатор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Заповядайте, господин Иванов, да информирате Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването. ИВАН ИВАНОВ:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! За мен наистина е чест да мога да говоря пред законодателния орган на страната и да изложа фактически политиката, която следва Комисията за енергийно и водно регулиране във ВиК сектора. Преди близо три месеца такова изслушване имаше свързано с цената на електрическата енергия. Относно ВиК сектора преди всичко искам да разсея едно внушение, което госпожа Манолова направи в своето изложение, че това са цени, които наистина предлагат ВиК операторите, но едва ли не тези цени ще влязат в сила. Не! Това са цени, които единствено са предложени. Но, както знаете, в произведенията на Николай Хайтов се казва: „Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто – да го направиш.“ В момента ВиК операторите действително искат прекалено голямо увеличение на цените на ВиК услугите, но това по никакъв начин не означава, че регулаторът ще утвърждава такива цени. Напротив, ако се проверят аналите на Комисията в последните шест години, ще се установи, че непрекъснато регулаторът ограничава такива прекомерни искания от страна на ВиК операторите. Преди всичко нека да съобщя каква е процедурата. До 30 юни ВиК операторите бяха задължени да представят своите бизнес проекти на бизнес планове, както и заявления за цени в следващия петгодишен регулаторен период. Имаше закъснение от страна на някои ВиК оператори и това се дължеше на обстоятелството, че бизнес плановете трябваше да минат през становище на Асоциацията по ВиК в съответната област. Така или иначе започва да тече един шестмесечен период до края на годината, в който всички тези бизнес планове, някои от които са с обем от над 50 страници, не само трябва да бъдат проверени, а трябва в диалогов режим с операторите, експертите на Комисията да изискат допълнителни данни, да изискат допълнителни аргументи за поисканото увеличение на цените и едва след това това ще бъде в края на годината, регулаторът ще се произнесе с решение, което ще бъде много различно от това, което в момента искат ВиК операторите. Все пак, въпреки че сме на много ранен етап и не са разгледани бизнес плановете от страна на регулатора, аз искам да отбележа кои са основните ценообразуващи елементи в цената на ВиК услугите, където ВиК операторите настояват за увеличение. Може би ще Ви се стори странно, но половината от разходите на ВиК операторите отиват във фонд „Персонал“. Около 15 хиляди души работят във ВиК сектора. Проверих средната работна заплата в страната за първото тримесечие на тази година. Тя е от порядъка малко над 1400 лв. На ВиК операторите средната работна заплата е малко над 1200 лв., което означава с 200 лв. по-ниска от от средната работна заплата за страната. Това вероятно беше и причината да се проведат разговори и преговори между Министерството на регионалното развитие и благоустройството,

изискват постигане на ежегоден ръст от 15% на основните работни заплати за 2021 г. спрямо 2020-а и за целия следващ регулаторен период. Това е направено с ясното желание да се достигне средна работна заплата във ВиК сектора, съответстваща на тази в страната. Би било много добре освен да бъде изслушан шефът на регулатора, да бъдат чути, както Асоциацията на ВиК операторите, така и българските национални синдикати. синдикати. Защото те към нас отправят – и мога да Ви покажа, многократно декларации, в които изтъкват това, че първо вече липсват кадри, които да работят при тези ниски заплати, липсват и инженерни кадри, тоест инженери във ВиК сектора, които да осигурят едно нормално функциониране на ВиК операторите и тяхната дейност. По тази причина ВиК операторите заложиха в своите бизнес планове постигнатото споразумение и са заложили 15% увеличение на заплатите си. Вторият компонент е цената на електрическата енергия. За различните ВиК оператори разходите за електрическа енергия варират между 15 и 40% в зависимост от това дали се използва преди всичко или изцяло помпажна вода, или се използва и вода по гравитачен път. Тези разходи се променят в съответствие с изменението на цената на електрическата енергия. Повишението там за страната е с около 4%. Не това е проблемът на ВиК операторите, а просто една част от тях не се възползваха от дадената им възможност да изберат доставчик на електрическа енергия чрез специално изработената от регулатора платформа и по този начин да постигнат едни нормални цени. Тези, които не са го направили това, получават електроенергия от доставчик – от последна инстанция, където цените са безспорно по-високи. Какво може да се направи, за да се намалят разходите? Преди всичко повишаване на енергийната ефективност, което е работа на самите оператори. Второ, постигане на енергийна независимост чрез монтиране на ВЕИ инсталации на покривните конструкции. Това вече се прави в Стара Загора, в Троян и на други места. На трето място, когато се извършва заявка за доставка на електрическа енергия по определен начин това да бъде направено с използването на Българския ВиК холдинг, който има и такава задача да извършва общо управление на процедурите по възлагане на обществени поръчки. на следващото място, около 10 до 15% от разходите за формиране цената на водата, това са инвестиционните разходи – разходи за ремонт, разходи за нова инфраструктура. Не трябва да се забравя, че голяма част от ВиК инфраструктурата в страната е крайно износена, която е строена с азбестов цимент в средата на миналия век, изпочупена от земни трусове, от натоварване на пътна настилка и така нататък. В резултат на това е крайно необходимо тези разходи да бъдат осъществени, за да може да се поддържа нормално водоснабдяване в различните области на страната. В противен случай ще се достигне до едно катастрофално състояние на ВиК мрежата, което не е в интерес на българските потребители. В заключение на това встъпително изложение искам да отбележа, че както в предшестващите години, така и сега регулаторът е длъжен да защити обществения интерес. Това не означава само интереса на потребителите. Ние трябва да защитим интереса и на самите ВиК оператори, където отново казвам работят 15 хиляди души със средна заплата под средната за страната. По такъв начин да намерим балансирано решение, което, от една страна, да не доведе до финансова състоятелност на дружествата, от друга страна, да няма рязко повишаване на цената на ВиК услугите.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов, от казаното дотук става ясно, че още на етап представяне на бизнес плановете те са грешни. След като Вие тепърва ще ги коригирате, ще ги предоговаряте, то за какви истински бизнес планове става въпрос, и то за следващите пет години? с това искам да Ви попитам: правен ли е анализ на изпълнението на предходните 5 годишни бизнес планове с това какво е планирано? Какво е изпълнено? е изпълнено? Ако отново имаме същото положение, какъв е смисълът от тази технология на разработване на бизнес планове? Имате ли предложение за подобряване на процеса? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Георгиев. Заповядайте, господин Иванов.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Георгиев, Комисията за енергийно и водно регулиране извършва ежегодна проверка на изпълнението на бизнес плановете. По определен начин – в кореспонденция със самите ВиК оператори ние ги насърчаваме по какъв начин и в каква степен да изпълнят дългосрочните цели, които се залагат още при разработването на бизнес плановете. Нещо повече, съгласно сегашния метод на изготвяне на бизнес плановете и формирането на цените след третата година, която беше предшестващата – 2019 г., се прави анализ на изпълнението на инвестиционните проекти, които са заложени, включително като разходи в бизнес плановете и са отчетени в заявленията за цени. Там, където не са изпълнени или са изпълнени само частично инвестиционните проекти, Комисията за енергийно и водно регулиране приспада тази сума, която фактически е била събрана от българските потребители, но не е била използвана или поне не е била използвана по предназначение – за инвестиционни проекти, и се възстановява на потребителите, което се изразява в намаляване на цената на водата на ВиК услугите. През първия 5-годишен регулаторен период от 2017 г. до края на 2021 г. именно в резултат на тази проверка и контрол от страна на регулатора на 17 ВиК дружества цената на водата за потребителите беше намалена. Това може да се установи от сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране. Естествено, срещнахме силна съпротива от страна на ВиК операторите, но решението, което взехме, е справедливо, защото там, където хората са дали пари за инвестиции и те не са осъществени, парите трябва да се върнат на потребителите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. За въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС – заповядайте,

има една съществена измерима част, в която може би трябва да намерим отговор при днешното дебатиране. Бизнес плановете, естествено, изготвени и предлагани за Вашето одобрение, със сигурност имат изключително важната компонента и тя е цената. За потребителите на водната услуга и за потребителите на всякакъв вид услуга най-важното съотношение трябва да бъде между цена и качество. Затова под каква форма заложените бизнес планове и регулаторният орган намират баланс в количествени показатели? Ако може да дадете такава информация при формирането на цена на водната услуга на потребителите. Това измерва ли се в намаляването на потреблението и също загубата по водопреносната мрежа? Също така тези бизнес планове, които ще се приемат, гарантират ли и една непрекъснатост на предоставянето на водната услуга? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Иванов. Господин Иван Иванов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, напълно сте прав, че бизнес планът не съдържа само прогноза за изменение на цените на водата. Нещо повече, те са преди всичко обект на заявлението за цени на съответния ВиК оператор. изключително значение е постигането на показателите за качеството на ВиК услугите. От петдесет и няколко показатели, които ни бяха по принцип предложени като нормативна основа, Комисията утвърди, доколкото си спомням, 29 показатели и се залага за всеки един ВиК оператор съответно дългосрочна цел за постигането на тези показатели. Когато казах, че операторите са санкционирани след трета година не само заради инвестиции, но и заради непостигнати качествени показатели – по-скоро нивото на качествените показатели, те търпят санкции от регулатора. Преди да се стигне до санкциите, ние многократно при специално проведени срещи или кореспонденция отбелязваме състоянието на нивото на качествените показатели. Силно подкрепяме всички действия, които водят до постигането на това ниво, което по принцип е било заложено в съответния бизнес план. Нямам възможност сега, но мога да Ви кажа случаите, когато това по принцип не се постига, защото може би и това бихте ме попитали има ли друга възможност, която да използва регулаторът, тоест отделно да намали цената? Това, което не се разбира, за съжаление, от българското общество определяме пределни цени на водата, ние не определяме цената на водата. Определяме пределни цени. Това означава, че тази цена служи за защита на потребителите, че ВиК операторът, който е монополист на съответната територия, не може да вдигне цената на водата, както той си реши. От тази цена надолу, особено когато има неизпълнени показатели, самият ВиК оператор би трябвало да намали цената, но това може да бъде направено и чрез Асоциацията по ВиК. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Иванов, моят въпрос е точно по темата, по която преди малко Вие говорихте. Става въпрос за цената на предоставената услуга за потребление – питейна вода и отвеждане, и всички други услуги, през които е доказано със замервания при осъществявания мониторинг, че същите влошени качества нарушен е дебитът на водоподаване, причинява затруднения и дори рискове за живота и здравето на хората. Всички ние помним драмата с питейната вода в Хасковско. Вода с тежки метали, недопустими утайки, реакции на населени места за липсващи данни – какво точно пият хората, с какво се мият, виждат мътни води през чешмите, дори отказват да мият домакинските съдове с тях. Медийни репортажи има от цялата страна за такива ситуации. Има и в момента. Идете и питайте жителите на пловдивското село Брестовица имат ли от месеци наред по-важен проблем от питейната вода, която им доставят. Въпросът ми е следният: каква е позицията на водния регулатор, за да се въведе възможността ВиК дружествата да бъдат задължени да предоставят питейна вода на временно редуцирани цени на тази услуга, която се предоставя през това време, когато е доказано, че е с понижени качества? Защото не бива всички ние да си затваряме очите и да искаме месеци замътена или некачествена вода, която се подава с различни примеси, физически примеси на тежки метали, да се заплаща като абсолютно редовна и и качествена такава. Аз мисля, че това не е нормално. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Иванов. В предния отговор аз частично застъпих този въпрос. Безспорно случаят с Брестовица не е единствен, но е много показателен – силно влошаване на качеството на питейната вода, което беше показано и в репортажи по телевизиите. Какви са възможностите на регулатора? По-скоро хората казват: в такива моменти може ли да бъде санкциониран операторът с рязко намаляване на цената на водата? Ние – говоря за Комисията за енергийно и водно регулиране, нямаме такива правомощия. Имаме изискване, първо, да определим пределната цена на водата. Изрично е посочено на операторите, че когато не са изпълнили заложените показатели, те биха биха могли – и това трябва да бъде насърчено от ВиК асоциацията, да намалят цената на водата. Това е едно, бих казал, справедливо решение, което трябва операторът да осъществи. На второ място, когато се казва все пак, специално например в Брестовица, по-ниска цена на водата спрямо другите общини, където няма такъв проблем, съгласно Закона ние сме задължени да определяме единна цена на водата за цялата територия, която е оперирана от ВиК оператора. Вие знаете, господин Генов, защото се занимавате с тази материя, че това беше едно от изискванията на европейските институции – да се окрупнят в рамките на съответните области ВиК операторите и да имат единна цена на водата. Многократно при мен постъпват искания да се раздели цената на водата на помпажна и цена на гравитачна вода. Съгласно нашия закон – Закона за регулиране на ВиК услугите – е определена тази единна цена.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

Моят въпрос е свързан с гаранциите, които тези бизнес планове могат да дадат за осигуряване на услугата водоснабдяване в съответствие с изискванията за обем, качество, което вече беше дискутирано, непрекъснатост за всички потребители, с подвъпроси: какви са мерките, които са предвидени при спряно водоподаване повече от 12 часа, гражданите да бъдат осигурени с алтернативни източници на вода и съответно да бъдат своевременно информирани и компенсирани за нарушаване на водоподаването, каквито са случаите в много населени места, особено по-малките населени места, през лятото? Вторият ми подвъпрос е свързан с взаимодействието между общините и дружествата в регулаторната рамка. Допустимо ли е общините да разработват свои инвестиционни планове, паралелно на ВиК дружествата, за подобряване на водоснабдяването, което създава риск за неправомерно или поне неоптимално разходване на публични ресурси за гарантиране на услуга, която е вменена на ВиК, а не на общините? И на трето място, съществува ли в регулатора информационна система, която наистина да регистрира всички нарушения в изпълнение на споразумението за водоподаване, на основата на което да се прави анализ, базиран на данни, а не само на отделни сигнали от потърпевши потребители? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Шаламанов. Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Али! Ще започна почти отзад напред, защото Комисията за енергийно и водно регулиране, отговаряйки на първата част от Вашия въпрос, ежегодно извършва проверка по състоянието на изпълнение на бизнес плановете от всеки един от ВиК операторите. Резултатите от тази проверка се входират в информационната система на Комисията, те са достъпни до всички, включително и до потребителите на ВиК услугите. На второ място, това, което Вие казвате, по определен начин аз отговорих, че ние ежегодно чрез този анализ показваме на ВиК операторите – на тяхното ръководство, къде трябва да засилят мерките, за да постигнат съответните резултати, тоест накъде да насочат усилията си. Ако търсим по-засилен контрол, по-ясни гаранции за изпълнение, трябва да се въведе лицензионен режим за ВиК операторите. Това е практиката в енергийните дружества и по същия начин би могло, и считам за особено полезно, да се направи за ВиК операторите. в електроенергийните дружества лицензионният режим съществува сравнително отдавна, но сега – от 1 октомври, го въвеждаме и за всички газови дружества, търговци на природен газ. Защото по такъв начин действително в лицензията са предвидени всички контролни мерки, включително и всички санкции, и контролът върху дейността на дружествата е много по-стриктен. Надявам се това да бъде осъществено,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, колеги! Аз съжалявам, че госпожа Манолова я няма, за да се обърна и към нея. Тя покани регулатора, за да зададем въпроси и да си направим изводи от това какво се случва в България относно водоснабдителните мрежи, относно цените, които се подават от страна на асоциациите. да задам въпроса – като омбудсман тя може би е запозната, може би не, че днес, в XXI век, в шест общини все още има режим на водата в България и в 367 населени места – села, които имат на седмица, на седмица по един час вода. Не през ден, не през два, а на седмица по един час вода в тези 367 населени места! В Четиридесет и тогавашният министър на регионалното развитие, когато си говорихме по тези теми, основната задача – задачата на задачите, беше да започнат инвестиции именно в подмяна на подземната инфраструктура на водоподаването, на канализационните мрежи, основно на водопроводната мрежа, която наистина вече толкова е ерозирала, че поне на първо време са необходими на страната около 14 милиарда, за да може тези разходи за вода – вече около 80% в България, а средно 60% в по-големите места, които се изтичат в почвата, а ние, гражданите, плащаме като ползвана вода. Тоест това, което влиза във водоснабдителната мрежа, ние го плащаме двойно или тройно по-скъпо. Именно затова се вдигат цените в България. И това трябва да се реши категорично. Пожелавам на новото правителство, ако бъде съставено такова, задачата на задачите им да бъде именно тази. Защото не може в XXI век ние да плащаме за вода, която не я ползваме днес. тази ерозирала система какво се получи? В годините инвестирахме в пречиствателни станции за питейни води, пречиствателни станции за отпадни води, от водоснабдителните мрежи до населените места – и вътре в населените места, всичко това, което трябва да се ползва като условно чиста вода, ние го изразходваме в почвата, без да я ползваме. Отделен е въпросът, че плащаме и за въздух. Защото, когато има режим и когато пуснем – водомерът върти, въпреки че още поне половин час идва въздух, за да се пусне самата вода за ползване от населението. Важно е да зададете въпроса на всички асоциации, на всички ВиК оператори, които идват при Вас, какво са заложили и дали са направили технически проекти за кандидатстване пред европейските и пред националните фондове за смяна на тези водопроводни мрежи, които допринасят за вдигане на цената именно в тази насока. Вие в тези планове трябва да им изисквате това. Друг е въпросът – аз с очите си видях, последните три месеца съм народен представител от град Пловдив – как в район „Източен“ в три блока три месеца не е спряла питейна вода по улиците. И тя все още продължава да тече, и не мога да си обясня в XXI век да плащаме скъпа вода, а в крайна сметка питейната вода се изтича по улиците. Този въпрос трябва да бъде категорично решен и моят въпрос към Вас е: изисквате ли в плановете инвестиционните им проекти за бъдещи инвестиции във ВиК операторите? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Али. Надвишихте почти двойно времето си. Моля, спазвайте времето! Благодаря Ви. Заповядайте, господин Иванов.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Али! Действително водата е извор на живот и именно по тази причина тя трябва да бъде използвана рационално, особено при климатичните промени, които настъпват не само в България, но и в световен мащаб. Това, което Вие поставихте като въпрос, касае наистина не само тези населени места – близо 700, доколкото запомних, има и други, които са в тежък воден режим. Решението изисква сериозни инвестиции. По този повод ще отбележа, че Българският ВиК холдинг беше създаден с 1 млрд. лв. бюджет именно, за да подпомогне ВиК операторите: първо – да изготвят такива проекти, второ – да помогнат във финансирането на тези проекти. Не да поеме цялото финансиране, защото принципът винаги е на разпределена отговорност, тоест самият ВиК оператор да участва във финансирането, но да бъдат подпомогнати. Надявам се чрез Плана за възстановяване и развитие да има средства отново за развитие на инфраструктурата, най-общо казано, в тези сравнително западнали райони, което означава, от друга страна, и самата водна инфраструктура да бъде силно подпомогната. Всеки от ВиК операторите, когато получава финансиране за своите инвестиционни проекти, го получава от няколко направления: едното – от европейските фондове, преди всичко от Оперативна програма „Околна среда“; на второ място, от републиканския бюджет чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството; на трето място, от ПУДООС за водовземането и заустването – таксите, които се събират, се използват също за развитие на инвестиции; и на четвърто място, от самия ВиК оператор. Тъй като ВиК операторът няма други източници, освен таксите, които събира от населението чрез цената на ВиК услугите, за да участва, се налага в определена, бих казал – умерена, степен да се повишават тези цени, за сметка на което да се постигне по-добро качество на ВиК услугите в страната. Иначе аз също съм ходил по места, където веднъж в седмицата хората имат вода, което е наистина трагедия. Но този проблем има и една друга рефлексия. Част от селата в България са вече с между един и десет жители – не са малко. В същото време ВиК операторът е длъжен да поддържа ВиК структурата до всяко такова населено място. Вие разбирате – при намаляване на броя на населението, намаляване на консумирането на количествата вода средствата за поддържането тежат много повече като процент от разходите, които се осъществяват от ВиК оператора.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, много точен е моментът за това Вие да сте тук, в сградата на Народното събрание, и да обсъждаме точно темата за проблемите с водата в цяла България. Някои от Вас са наясно, че вчера едно от много големите български села в Добричка община – село Стожер, обяви частично бедствено положение заради това, че от четири месеца там вода просто няма или когато има, тя е за малко, с много ниско качество. На практика 1500 български граждани са на режим на водоползване все едно живеят в ХІХ век – в европейска държава в ХХІ век. Както Вие правилно споменахте, това не е единственото място, макар че там има вече частично бедствено положение трябва да ни накара да се замислим, така е и Българево, така са и други села в страната, и в област Добрич, което идва да покаже, че има системен проблем с ВиК мрежата и с начина, по който се контролират ВиК операторите за това как доставят услугата и как формират цената си. Тъй като Вие, господин Иванов, и Вашата Комисия не отговаря за ВиК мрежата – аз съм напълно наясно с това, но все пак отговаря за начина, по който се формират цените на водата, тъй като трябва да отбележим, че в област Добрич водата е 3,00 лв., ВиК Добрич все още не са поискали нова цена на водата, все още не са представили бизнес плана си – може би Вие ще ни дадете друга информация, но доколкото на нас ни е известно, той все още не е качен на сайта на КЕВР,

какви указания сте дали Вие на ВиК-тата, когато оформят бизнес плановете си, да прогнозират цени, да кажем, на тока или цена – минимална работна заплата, за след пет години? Как те определят каква ще е цената на тока през 2025-а и 2026-а и по каква методология? Вие дали ли сте им указания за това? И свързаният с това въпрос: как те определят социалната поносимост след пет години, защото според данните, които ние имаме, част от бизнес плановете посочват, че 3,2% ще се повиши социалната поносимост? Та въпросът е: имат ли кристална топка да определят как след пет години ще се променя минималната работна заплата? И свързаният с това въпрос: логично ли е бизнес плановете да са за пет години,

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Русев, тъй като ВиК Добрич действително е един от най-проблемните, даже бих казал – най-проблемният ВиК оператор в страната, ако сте проследили, там включително и мениджмънтът на дружеството беше сменян неколкократно, но ситуацията не е подобрена. Около 80% от водата се губи – било поради лоша инфраструктура, а може би и поради кражби. По този повод и нашето изискване да се направи реалистичен и в същото време бизнес план, който да отразява целите, които си поставя ВиК Добрич, за намаляване на загубите на вода, както и постигане на другите качествени показатели – специално за ВиК Добрич ние дадохме едномесечна отсрочка за подаване на бизнес плана, като в рамките на този месец поддържаме контакт с ръководството на ВиК Добрич за изготвянето на бизнес план, който може да бъде реализиран. Вие поставихте и въпроса, свързан с инвестициите общо, които са в сектора, респективно и във ВиК Добрич. За да се подобри състоянието на инфраструктурата на ВиК Добрич и оттам качеството на водата, която ползват българските граждани, които живеят там, са необходими много средства. За цялата страна

Какво обаче ползват ВиК операторите? Ще Ви дам направо данни, които са публични – те са в Комисията. В периода от 2009-а до 2013 г. инвестициите във ВиК сектора бяха 83 милиона – сравнете ги с 12 милиарда. В периода от 2017-а до 2020 г. инвестициите са 106 милиона – те нарастват. Сигурно в следващия регулаторен период ще нараснат на 125 – 130 милиона, но са много далеч от тези 12 млрд. лв.! Това е финансиране, което – Вие сами разбирате – не може да бъде осигурено еднократно, не може да бъде осигурено в рамките на една или две години, защото в България има и други сектори, които се нуждаят от много сериозни инвестиции – било пътна инфраструктура, било регионално развитие в други аспекти. Целта е те да бъдат рационално използвани. Това е поводът, поради който ежегодно Комисията извършва проверки. В момента ние искаме информация от ВиК Добрич за проблема, който възникна и в последната седмица. В крайна сметка, понеже ставаше въпрос и за работни заплати, ако се изпълни Споразумението между Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Споразумението е подписано от министър Петя Аврамова,

година, това означава в рамките на пет години заплатите на работещите във ВиК сектора да се увеличат с около 75% и да догонят средната работна заплата в страната – те трябва да бъдат мотивирани. И освен това, трябва да се осигури работна ръка – казах и в самото начало, че ако нещата не се променят към по-добро заплащане на тези хора, голяма част от които работят почти на минимална работна заплата, ние ще се окажем в ситуация, в която няма да има работна ръка дори за аварийните ремонти.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

според така представените бизнес планове на ВиК дружествата става ясно, че най-високо увеличение на водата се предвижда за област Сливен – от актуалните около 2,38 лв. 2,38 лв. за кубически метър на, забележете, 5,40 лв., предвидени в бизнес плана, при положение че това увеличение е съпроводено от непрестанни течове, от ниско налягане и така нататък. Понеже Вие свързахте, обвързахте ценообразуването с финансовото състояние на ВиК дружествата и с разходите по тях, имам конкретен въпрос към Вас: какво е финансовото състояние на ВиК – Сливен, прикрива ли се неплатежоспособност в резултат на некомпетентно управление и това ли е причината за планираното рязко покачване на цената в региона? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Заповядайте, господин Иванов.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Русев, Вашият въпрос е свързан конкретно с ВиК – Сливен, и сериозното повишение, което се иска – то не е утвърдено и няма да бъде утвърдено, но се иска от ВиК оператора. Едва сега започва разглеждането на бизнес плановете, поради което не съм в състояние да Ви дам точна информация както за финансовото състояние, защото са над 50 ВиК операторите и такива, които са приравнени… ако желаете, господин Русев, ще Ви изпратя писмено сведенията за ВиК – Сливен. Заедно с това, искам да отбележа, че че най-често, разбира се, и народни представители, протестират за сериозното повишение на цената на водата. Имайте предвид, че бизнес планът и заявлението за цени, преди да постъпи при нас, в регулатора, след като се изготви от ВиК оператора, се разглежда и се дава положително становище от асоциацията по ВиК. Какъв е съставът на асоциацията? Председател на асоциацията е областният управител, а нейни членове са всичките кметове на общини, които са в територията на съответния ВиК оператор! Тоест местната власт в лицето на кметовете е одобрила тези цени, които е поискал ВиК операторът! Защо? Защото са отчели необходимостта от сериозни инвестиционни действия на територията на ВиК – Сливен. ние, естествено, ще разгледаме внимателно представения бизнес план, той е само проект, и в никакъв случай няма да се стигне до това увеличение, което е поискано. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. От ГЕРБ-СДС – заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, проблемите във ВиК сектора са отдавна и са видими и ясни за всички. Темата за цената на водата за потребителите не е нова – тя периодично се експлоатира от част от политическите сили с цел набиране на политически дивиденти, да се вникне в детайлите и без да се предлагат конкретни решения. Винаги, когато обсъждаме тази тема, е важно да отбелязваме няколко основни акцента. На първо място, необходимите средства за подмяна на амортизираната мрежа са от порядъка на милиарди. Вие споменахте около 12 милиарда преди малко. Дружествата работят в режим на свръхрегулация и представляват квазипазарни субекти, които формират приходи на определена горна граница на цена, а разходите са на пазарни цени. И разбира се, растящите цени на електроенергията, разходите за материали, ръстът на работната заплата и други режийни разходи трябва да бъдат отчитани и компенсирани. Грижата за природните ресурси е грижа за хората. Питейната вода е човешко благо и дружествата са задължени да гарантират достъп до питейната вода за потребителите, което означава инвестиции във ВиК сектора и мрежата за осигуряване на качествена услуга. В тази връзка моят въпрос е следният: колко точно е общият размер на предвидените инвестиции на всички ВиК дружества в предложените бизнес планове за подобряването на качеството на предоставената услуга? Дали той съвпада с числото, което споменахте преди малко? И имам един подвъпрос: в бизнес плановете предвидено ли е повишаване на трудовите възнаграждения на работещите в бранша, тъй като е известно, че заплатите във ВиК сектора са едни от най-ниските и гравитират около минималната работна заплата? Това е несправедливост, която ние смятаме, че трябва да намери своето решение. Справедливите възнаграждения в сектора водят и до повече стимули за служителите, респективно повишаване качеството на услугата и по-добра поддръжка на мрежата чрез наемане и задържане на висококвалифицирани кадри. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Шишков. Заповядайте, господин Иванов.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Шишков, бях впечатлен, че Вие от трибуната заявихте, че действително заплатите на работещите във ВиК сектора са изключително ниски и това трябва да се разбере от народните представители. Те са също български граждани, които са много ниско заплащани. Ние трябва сега да се погрижим така, както за всички останали, а грижата за тях минава наистина през корекция на цената на водата, за да може да има средства за повишаване на техните заплати. Относно инвестициите. Аз казах някои данни. Все пак искам да повторя, че едва сега започва разглеждане на бизнес плановете. Ние не можем да дадем такава обобщена картина. Ще я дадем през есента сигурно, след като виждам активността на госпожа Мая Манолова – през есента, също ще бъда... по-скоро следващият председател на Комисията ще бъде поканен да Ви представи актуалните данни от обобщените резултати от анализа на бизнес плановете. Но безспорно се увеличават средствата за инвестиции във ВиК сектора, като в последната отчетна година, защото ние още нямаме пълния отчет за 2020 г. – за 2019 г. те са 113 млн. лв. Надявам се действително ВиК секторът да се окаже един от приоритетите в програмата както на следващото правителство, независимо кое е то и кога ще бъде съставено, в следващото правителство така и да защитим ВиК сектора пред европейските институции за целенасочено, по-силно финансиране на всички инвестиционни проекти в България в областта на ВиК сектора. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. От „БСП за България“, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За всички ни е ясно от зададените въпроси и отговорите досега, че дългоочакваната реформа във водния сектор на страната отдавна е удавена в нищото. Водната реформа се търкаля вече 10 години, а отговорните институции, когато стане въпрос за нея, често започват да заекват. Дългото управление на ГЕРБ има огромен принос за това потапяне на реформата в годините. Чакаме закон, не помня вече колко години, може би, около 10 – около десетилетие, но него още го няма?! Междувременно дружествата, както чухте, които оперират с тази услуга, не са по-добре с инвестициите, нито са намалели загубите на водопреносната мрежа. Непрекъснато те уж намаляват, но противно на нашите обещания, които сме приели пред Европейския съюз, не постигаме нивата, които заложихме през 2017 г. и тържествено обещахме пред Европейската комисия. Не съм броил колко пъти ние, от „БСП за България“, сме предлагали в последните мандати да се има предвид тежестта на една социална поносима цена, не че я няма сега по региони, когато се формира цената, но и държавата да посмее да въведе режим на водни помощи към най-уязвените и социално слабите слоеве в страната. Правили сме предварително сметки преди години даже с управляващи бяхме постигнали консенсус затова в закона, който трябваше да бъде наяве преди много години. Има решения на това Събрание за срокове за гледане на този закон от Народното събрание, но всичко това някак си замръзна. Имаше оправдания с ковид криза 2020 г., имаше и други оправдания, но, за съжаление, такъв закон, а колко и е необходим, като такъв е друг въпрос, но все пак управляващите по онова време бяха поели ангажимент той да бъде факт, но това не се случи. И какво виждаме? Омагьосаният кръг продължава. ПРЕДСЕДАТЕЛ

няма да имат възможност да оперират с най-дребните си разходи по отношение на отстраняване на някои аварии. И накрая, уважаеми колеги, като представител на „БСП за България“ най ми отива да говоря как цената на водата трябва да бъде ниска, как трябва да бъде безплатна, как хората да я плащат, когато имат пари. Но, за съжаление, извинявайте такъв филм няма!

Вие сте професионалист, господин Иванов, трябва да извадите въпроса. ИВАН ИВАНОВ: Благодаря. Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Генов, Вие поставихте отново видимо болния въпрос, свързан с необходимостта от подобряване на цялостната дейност във ВиК сектора и това би трябвало да стане, но преди всичко трябва да стане в така така наречената Отраслова стратегия за ВиК сектора, която изтича в 2022 г., и трябва да се запишат подробно всичките дейности във водната стратегия, тя е приета още 2012 г. и да мине през промени в законите. След което Комисията, както досега, коректно отчита всички такива промени в своята нормативна база. Това са наредбите – Наредбата за регулиране цената на ВиК услугите, и Наредбата за регулиране качеството на ВиК услугите. Искам да отбележа нещо, което е свързано с Вашето изказване с така наречените водни помощи. Законът го позволява, но се изисква приемането в бюджета на средства, които да обезпечат такива помощи. Но още преди няколко години Комисията за енергийно и водно регулиране написа специално писмо – предложение, до Социалното министерство, но получихме отказ от въвеждането на такива помощи поради необходимостта от допълнително финансиране. А иначе съм съгласен с Вас, че повишаването на цената на водата ще доведе до това една част, надявам се малко, от българското население да изпита определени затруднения при ползването на този жизненоважен елемент от нашата битност.

Твърде малко са жалбите, свързани с цената на водата, което означава, че българските граждани за разлика от темата на днешното изслушване не поставят на първо място цената на водата като непреодолим фактор. Те обаче искат качество на водата, постигане на качествени показатели и инвестиции, които наистина да допринесат, да се постигнат тези качествени показатели. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте от „Демократична България“.

Господин Иванов, обръщам се и към народните представители! Всички ние от дълги години сме запознати с проблемите с водата в област Хасково. За жалост, през последните няколко години община Хасково бяха лъгани дълги години за това, че ще стартира прединвестиционното регионално проучване, с което да влязат средства именно за реконструкцията на ВиК сектора в област Хасково и в община Хасково, защото това е един от най-големите проблеми – стара, амортизирана ВиК мрежа, която непрекъснато пресъхва. В XXI век град Хасково всеки ден е на режим и непрекъснати аварии. За жалост, бяхме четирима човека от област Хасково, които на протеста в понеделник, защитихме именно хасковлии с това, че трябва да започне някаква промяна и някаква инвестиция в област Хасково. Категорично съм против поскъпването на цената на водата, тъй като и качеството трябва да бъде добро, за да може съответно да се защити и цената. и цената. След всичко казано от народните представители и от господин Иван Иванов стигнахме до извода, че именно общините в лицето на кметовете, на общинските съветници, областен управител, народни представители, ние сме хората, които трябва да защитим нашите граждани, които ние представляваме, и да има една справедлива цена. Господин Иванов, искам да Ви попитам, тъй като подготвяме една законова промяна, която да даде възможност в различните обособени места да има диференцирана цена в различните ВиК системи – говорим за малки общини, затворен цикъл, и в съответната област. Този въпрос е и от изключителна важност не само за област Хасково, тъй като там се получава едно несправедливо оформяне на цената спрямо другите, които са на гравитачен и на помпаж. Този въпрос е наистина много наболял. Искам да Ви попитам: дали такава реализация според Вас – законова промяна, ще има някакъв успех, и дали това е реализуемо?

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Панева, преди всичко ще започна с ВиК – Хасково. ВиК – Хасково още не са представили в Комисията за енергийно и водно регулиране своя бизнес план, защото Асоциацията по ВиК не е излязла с решение, въпреки че бизнес планът е бил разглеждан на заседание на Асоциацията. Очевидно не е постигнато мнозинство за приемане на определено решение. Решението, което всъщност би могло да бъде прието, е или да се одобри с такова становище да излезе Асоциацията и да подаде бизнес плана към Комисията, или да върне бизнес плана със задължителни указания за промени, които след това – след въвеждането им, да позволят на Асоциацията да приеме бизнес плана. По принцип Комисията разглежда бизнес планове само, когато те са минали положително становище от Асоциацията по ВиК. Има, разбира се, един срок за произнасяне на Асоциацията. Ако тя не се произнесе в този срок съгласно нормативната база това се счита за мълчаливо съгласие с предложения бизнес план. Това е по тази първа част и едва, когато дойде бизнес планът, ще мога в подробности да говоря за по-нататъшните пътища за решаване на проблемите на ВиК – Хасково, на самия град Хасково, на това, че преди няколко години имаше радиоактивно замърсяване и така нататък. Но затова, разбира се, трябва да вземе отношение преди всичко принципалът, а не регулаторът. Следващото, което Вие поставихте, за промяна и въвеждане на диференцирани цени. Аз споменах, че задължително условие, което ни е поставено от

означава, че няма да получаваме европейско финансиране, което в някои случаи е изключително важно за различните ВиК оператори, без което финансиране те няма да могат да осъществят и тази сравнително скромна инвестиционна програма, която залагат поначало в своите бизнес планове. Затова трябва да се подходи наистина много внимателно. Аз разбирам много добре, че хората, които са ползвали вода, добивана по гравитачен път, за тях рязко се повиши цената на водата, за да се въведе единна цена, за разлика от тези, които ползваха помпажна вода. Връщането обаче на две категории цена на водата, освен това, което казах, че би спряло европейското финансиране ще доведе вече до протести на тази част от населението, която ползва помпажна вода, защото тяхната цена ще нарасне за сметка на цената в общините, където се ползва вода, добивана по гравитачен път. Затова трябва много внимателно

Колеги, ще ми отстъпите ли? Не, тя иска да зададе въпрос. Госпожо Зайкова, предлагам Ви, за да не нарушаваме Правилника, Вашият въпрос да го зададе госпожа Манолова като подвъпрос. МИТЕВА: Благодаря Ви. Госпожо Манолова, нека да не нарушаваме Правилника от първия му ден. От „Движение за права и свободи“? Заповядайте, господин Аталай. Благодаря Ви, госпожо Председател. Поздравявам Ви, че правите усилия да спазите този правилник, който Вие вчера приехте. Уважаеми колеги! Мисля да задам първо въпросите. Господин Иванов, аз винаги съм Ви приветствал за Вашето търпение и опитите Ви да бъдете независим като регулаторен орган при определяне на цените на лицензионните предприятия и когато взимате отношение по въпросите и за ВиК дружествата. Разбира се, зададоха се много въпроси и основното нещо, което възниква, въпросът е: какво да се прави с инфраструктурата на ВиК дружествата? Инфраструктурата по малките населени места? След това въпросът е цената на тази инвестиция? И сега явно този кръговрат – често всеки един народен представител може да застане тук и да Ви зададе въпроса примерно, а аз да Ви кажа, че в село Тополово се наводняват всяка седмица, но нямат питейна вода. Вчера имаше пожар в Старосел, изгоря къща на една възрастна жена поради липса на вода! Невъзможността на всички управляващи досега да вземат отношение реално и да дадат една визия за развитие на ВиК сектора на ВиК сектора е факт. Затова ще Ви задам въпроса така тясно специализиран по Вашата работа, за да мога да взема отношение впоследствие във връзка с цялостното състояние на ВиК сектора. Моят въпрос е: защо Комисията регулира цените на ВиК услугите по метода на горната граница на цените и какви мерки предприема КЕВР по отношение на ВиК дружествата в случаите на неизпълнение на инвестиционната програма, заложена в бизнес плана им? Разбрахме, че всички ВиК-та представят пред Вас бизнес план и впоследствие, поради това че голямата част от народните представители всъщност, ако попитаме който и да е народен представител съгласен ли е за повишаването на цената на водата, в което и да е населено място, отговорът ще бъде: „Не сме съгласни!“ Ако зададем въпрос: искате ли да се инвестира в инфраструктурата на съответното населено място, всички ще бъдат с отговора „да“. Но основният въпрос е: с какво? С популизъм и с единица за популизъм като Мая няма да се реши въпросът. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Аталай! Лично обяснение във връзка със споменаването ми в негативен контекст. Ако КЕВР си изпълняваше добросъвестно функциите, включително по отношение защитата на правата на българските потребители, със сигурност нямаше да стигнем до абсурдната ситуация, при която единственото, което се случва през последните пет години, от направената от ГЕРБ и подкрепена от ДПС водна реформа, е повишаване цената на водата. Тя се повиши със 70%. В същото време в резултат на милионите, които се наляха във ВиК операторите, гражданите не получиха нищо. В резултат на инвестициите,

Защитата на потребителите – това е един от ангажиментите на КЕВР, които той пренебрегва. Той слугува единствено и само на

Госпожа Мая Манолова нямаше нищо лично против мен и нищо не каза във връзка нито за единицата за популизъм, нито пък обясни на обществото, че защитата на ВиК дружествата е също задължение на КЕВР, защото тези дружества не са дружества нито на съседна южна държава, нито на северна.

Надявам се към отговорите на господин Иванов, а не към себе си. Всеки към другия. Благодаря Ви. ИВАН ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Аталай, Вие зададохте два въпроса, веднага се насочвам към конкретни отговори и на двата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Един въпрос с подвъпрос. Много моля, нека сме точни. ИВАН ИВАНОВ: Да, може така да се приеме, че единият беше подвъпрос наистина. Методите за регулиране на цените са основно три: метод „възвръщаемост на капитала“, метод „горна граница на приходи“ и метод „горна граница на цени“. В историята на българските ВиК оператори са използвани тези три метода. В крайна сметка това, което е направено за първия регулаторен период по новите наредби от 2016 до 2021 г., беше използване на метода „горна граница на цени“ и по същия начин продължаваме в следващия период, защото методът за възвръщаемостта на капитала по принцип изисква кратък регулаторен период. При петгодишен регулаторен период се получава много сериозно разминаване и изисквания за ежегодна корекция на цените, което обезсмисля бизнес плана, който е със заложени определени параметри. Методът „горна граница на приходите“ не стимулира ВиК операторите да намаляват загубите на вода, защото те се интересуват единствено наистина от приходите. Затова методът „горна граница на цени“ се явява

действията на регулатора, в случай че ВиК операторите не изпълняват заложената в бизнес плана инвестиционна програма. Аз вече имах възможност да спомена, сега ще го повторя. В края на третата година от 5-годишния регулаторен период – третата година, защото е необходимо, разбира се, една инвестиция да се развие чрез проект, изпълнение, тестове и накрая да влезе в експлоатация, в края на третата година се прави цялостен преглед на всички ВиК оператори по отношение на изпълнението на техните инвестиционни проекти. Там, където те не са изпълнени, се отчита количествено средствата, които не са оползотворени съгласно бизнес плана и се намалява цената на водата за потребителите на ВиК услуги на този оператор за следващата година. Споменах, че това беше посрещнато на нож, разбира се, от ВиК операторите, но отново повтарям – това е едно справедливо решение. И ако ми позволите, госпожо Председател, понеже действително моят мандат изтича, искам да отправя настойчив призив към госпожа Манолова, да предложи човек за председател на Комисията, който да изпълни нейната заветна мечта да останат постоянни цените и на тока, и на водата, и на природния газ, и на парното отопление. Ако може да се намаляват – още по-добре, но да поеме отговорността да предложи такъв човек и да застане зад него. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Госпожо Манолова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Иванов, какво показва анализът към дата 5 август по отношение на решенията на ВиК асоциациите, свързано с бизнес плановете и исканията за повишаване цената на водата? В Монтана бизнес планът е отхвърлен. Във Велико Търново е върнат за преработване. В Шумен е отхвърлен, като най-меките изрази, които са ползвали общинските съветници в Шумен, са „буре с барут“, „спирала от безумия“ и са поискали оставката на шефа на ВиК дружеството в пълно единодушие – общински съветници от всички политически партии. В Хасково бизнес планът е отхвърлен. В Кюстендил бизнес планът е отхвърлен. Ваше задължение е да разгледате исканията за повишаване цената на водата, след като има съответните решения на ВиК асоциациите. Прочетох пет от тях, които са отрицателни. Освен това изискване на Закона е преди внасянето на бизнес плановете да бъдат извършени консултации с потребителите, които да се съгласят и да направят евентуално своите забележки към предложените бизнес планове. Традиционно е КЕВР да пренебрегва потребителите и изискването да са направили такива консултации, в резултат на което се стига и до твърдението, което многократно отправям към Вас и в качеството си на омбудсман, и в качеството си на председател на гражданска платформа, сега в качеството си на народен представител. Вие изцяло сте загърбили ангажимента си да търсите баланс между интересите на енергийните дружества – в случая ВиК операторите, и потребителите, изцяло в интерес на ВиК дружествата. И питам Ви: след като твърдите, че сте правили анализ на изпълнението на 5-годишните планове, в колко от случаите заради неизпълнение на показателите за качество, заради неизпълнение на плановете за инвестиции Вие предложихте намаляване на цената на водата? В кои ВиК дружества го направихте? Защото сигурно, бивайки председател на КЕВР, знаете, че имаше протести в Самоков, в Берковица, че имаше протести в Хасково, в Димитровград, че имаше протести в Шумен. Като председател на гражданска платформа съм била на тези протести. Знам какво мислят хората за безобразното качество на водата, за безводието, което е в стотици български села. Впрочем това в момента е и проблем с възникващите пожари, защото няма как населени места без вода да се защитават срещу пожарите, срещу абсолютно некачествената и мътна вода, и в същото време срещу наглостта на ВиК операторите, които не изпълняват своите ангажименти, разчитайки на Вашето благоволение, което получават винаги. Във всичките си искания – цената нагоре, ангажиментите – евентуално. Ето затова следващият председател на КЕВР трябва да бъде човек експерт, почтен и смел, който да каже в случаите, в които енергийните дружества не си изпълняват ангажиментите, че няма да толерира исканията за повишаване и повишаване на цени. (Шум и реплики.)

уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, няма да вляза нито във Вашия тон, нито във Вашата лексика от трибуната на Народното събрание от уважение към самия законодателен орган. Единствено ще отговоря съвсем кратко на въпроса, който зададохте. От около 50 ВиК оператора след третата година, защото петата година още не е изтекла, тя ще изтече през декември тази година, сме наложили санкции на 17 от тях това е над 30% от ВиК операторите, именно поради неизпълнение на инвестиционните си програми. А ежегодно при проверка там, където има неизпълнение на показателите за качество, налагаме санкции на всеки оператор, който се отклонява от заложените цели в своя 5 годишен бизнес план. Това е ангажимент на Комисията, който ние изпълняваме категорично, така ще продължаваме и в бъдеще. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. Сега преминаваме към отношение от всяка група към отговорите на господин Иванов, но гледам часовника, че е вече без 10. Парламентарният контрол е фиксиран в последните три часа. Ще искате ли и прекъсване за почивка? Затова Ви предлагам да гласуваме удължаване на работното време днес с времето на прекъсването и с времето, което остава до изразяване на отношение от групите, за да остане три часа контролът и така да бъде справедливо по отношение на всички народни представители, задали въпроси и питания.

кворумът ни го няма. Моля за прегласуване на така направеното предложение. Моля народните представители да влязат в пленарната зала. Няма да им извинявам отсъствия, ако не са в пленарната зала.

125 народни представители: за 114, против 1, въздържали се 10. Предложението е прието. Започваме с отношение от „Има такъв народ“. Ще изразите ли отношение към отговорите на господин Иванов? Заповядайте, господин Георгиев.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

Имаме предложени бизнес планове, които тепърва ще бъдат преработвани, защото няма да бъде постигнато споразумение по тях. Имаме некачествена питейна вода. Имаме крещяща нужда от инвестиции – 12 милиарда. Крещяща е! През цялото това време Вие излизахте тук и говорехте като един доста добре подготвен човек, като отличен експерт, което би било хубаво, ако бяхте анализатор. Само че Вие не сте анализатор, а сте председател на КЕВР. С други думи отлично ни обяснихте какъв е провалът във ВиК сектора за последните години. Както се казва: добре, че Ви свършва мандатът. Ще допълня само, че в програмата на „Има такъв народ“ сме пределно наясно, че предстои глобално засушаване, което няма да подмине и България. Само че това беше ясно доста повече години назад, не е от днес. Планираме приоритетно да бъдат отделени средства и от Плана за възстановяване, и средства по Оперативната програма, и средства от държавния бюджет

госпожо Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, членове на Комисията за енергийно и водно регулиране! Факт е, че почти два часа вече разискваме много важна тема.

Тук по никакъв начин не можем да завидим на ролята на комисарите, на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, на членовете на Комисията, тъй като те изпълняват една изначално невъзможна функция – да намерят толкова трудния е невъзможно… Утопия е да се намери в 100-процентово съотношение обективният баланс на обществените нужди между потребителите на тази услуга и между самите оператори – тези, които предоставят услугата, но все пак, мисля, че действията в последните години показваха именно точно това. По никакъв начин няма да адвокатствам на господин Иванов и на комисарите от Комисията, камо ли при толкова видни мастити адвокати в тази зала – опазил ме Господ, но трябва да кажа няколко основни неща. На първо място, в този баланс КЕВР постигна немалко успехи в последните години, но постигайки успехи в този баланс, недоволни бяха и двете страни – и потребителите на услугата, и самите ВиК оператори. И тук може би възниква основният въпрос, на който ние, народните представители от 46-ото народно събрание, трябва да дадем ясен отговор пред обществото: този модел на регулиране ли е удачен, е ли е ефективен, е ли е обективен и защитава ли по всевъзможен, обективен, 100-процентов начин интересите на двете страни? Моят отговор е не! Моят отговор е категорично не! Господин не! Господин Генов от БСП засегна темата по отношение на ангажиментите в Закона за ВиК, който беше изготвен от предишния кабинет, подложен на обществено обсъждане. Може би в рамките на 46-ото народно събрание ще успеем да постигнем един, макар и труден консенсус по отношение на основните принципи в него. На първо място, независим воден регулатор. На второ място, запазване на социалната поносимост на цената на водата, която ние, между другото, колеги, помните през 2015 г. по предложение на бивш народен представител в ГЕРБ госпожа Ивелина Василева намалихме от 4 на 2,5% от доходите на домакинствата в съответния регион. Запазване на социалната поносимост на цената на водата! На трето място, качествена – даже това трябва да е основният ни принцип, разбира се – качествена услуга в непрекъснат режим до всички български граждани, не както е в момента 99,7% достъп до българските граждани. На четвърто място, разбира се, адекватно заплащане във ВиК сектора. Слушайки вчера дебата по отношение на нашите заплати, госпожо Председател, мисля, че някои народни представители не са искрени – или вчера, или днес, тъй като и Иван Иванов – председателят на КЕВР, спомена, че това е най-ниско платеният публичен сектор по отношение на средна работна заплата. Малко объркахме цифрите. Към първо полугодие на 2021 г. средната работна заплата във ВиК сектора е 1147 лв., при малко над 1500 лв. в реалния сектор средна работна заплата в страната. Почти 35% от заетите в сектор ВиК са с минимална работна заплата. На минимална работна заплата! Вчера някои народни представители със загриженост именно към онези български граждани, които получават минимална работна заплата, излагат своите аргументи от тази трибуна. Това отново са български граждани, както Иван Иванов спомена. Почти 15 000 български граждани са заети във ВиК сектора. На пето място, разбира се, от тази трибуна се чуха взаимно изключващи се, да не казвам абсурдни по съществото си тези. От една страна, искаме инвестиции. И тук трябва дълбоко да подчертая, че ние от ГЕРБ винаги сме твърдели, че инвестициите във ВиК сектора не трябва да се формират през цената на водата в своята основа. Затова осигурихме и вече ефективно усвояваме – тук в отговор и на колегата Танер Али от ДПС, активно се изпълняват дейностите по проектите, финансирани с европейски фондове по Оперативна програма почти 2 млрд. лв. проекти с бенефициенти ВиК операторите. Осигурихме средства и за Българския ВиК холдинг именно по тази цел – повече инвестиции в сектора. За съжаление, той в момента подпомага финансово ВиК оператори да извършват своята оперативна дейност, което не е неговата функция, между другото, не е неговата функция. Тук си задавам въпроса с тези противоречащи си тези от една страна, повече инвестиции, по-добри заплати в сектора, по-добро качество на услугата, а от друга страна – дайте да замразим или да не повишаваме цената на водата. Да, окей, няма да повишаваме цената на водата. Но дори със Законопроекта, който са предложили вносителите на днешното изслушване за замразяване за една година цената на водата и редуциране на периода от 5 на 3 години – по отношение регулирането на ВиК услугите, прозират други идеи, убеден съм, и други цели. Защото кой ще поеме във финансово отношение загубите на ВиК операторите? Коментирахме тежкото финансово състояние в някои ВиК дружества – Шумен, Добрич, да не ги изброявам, в пъти по-добро отпреди 4, 5, 6 години, но в момента отново е тежко това финансово състояние. И тук не целим ли нещо по-различно? Задавам този въпрос, тъй като едно обезценено ВиК дружество, едно фалирало ВиК дружество лесно би могло да бъде дадено на концесия впоследствие. Лесно би могло да бъде дадено на концесия! Нещо, за което ние от ГЕРБ категорично в годините назад сме твърдели, че сме твърдо против. И тук неслучайно в групата на госпожа Манолова е синът на един мастит адвокат, който изготви навремето концесионния договор за „Софийска вода“.

Не е ли именно това починът за входирането на този законопроект – днешното изслушване и наистина тежкия популизъм, който струи в последните два дена от тази трибуна от някои определени народни представители? Благодаря, госпожо Председател. Извинявайте за времето. Казаното от Вас, и това, което каза днес господин Иванов, само потвърждава това, което и аз казах вчера, че наистина този дисбаланс трябва да бъде приключен и че народните представители трябва сериозно да започнем да работим по този въпрос, защото всички виждаме този проблем, особено колегите, които са били министри, в регулаторни органи, че положението между териториални звена, местна администрация, централна администрация, ножицата е огромна. Така че, да, продължавам да твърдя и се надявам да се обединим и да започнем да работим по този въпрос. От „БСП за България“ – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема Комисия! Четири са основните проблеми, четирима са враговете на ВиК сектора. Това е, първо, популизмът, след това политиканстването, но преди тях са корупционният натиск и невежеството. Искам да Ви кажа, че и три пъти седмично да викаме тук Комисията за енергийно и водно регулиране, резултат няма да има. Просто ще изразяваме, както обичаме да казваме, загриженост към проблемите в Хасково, в Перник, в Сливен, в Монтана и в Добрич, а и в Шумен – ще изразим загриженост. Всички въпроси, зададени тук, уважаеми колеги, съставляват риторични въпроси по съществото си, защото са въпроси от отворен характер, обаче към самите нас, защото отговорът се намира тук, проблемът се намира тук и се намира от много, много години. Нещо повече искам да кажа – не Комисията за енергийно и водно регулиране, на командния център на НАСА да възложим сегашното състояние на водите да го контролира, управлява и да има справедливост, ще претърпи пълен и тотален провал. Това е така, защото сега сме жертва на това, което се случва във водния сектор от поне 15 години. Ще Ви разкажа накратко защо. Водният сектор преживя три големи натиска. Първият натиск беше политически. Нека не го забравяме това нещо, защото след 2009 г. на водния сектор бяха възложени политическите задачи да бъдат изключени от получаване на евросредства общини над 10 хиляди еквивалент жители, тоест между 2 и 10 остават извън обхвата, и нито една община, която не е асоциирана във ВиК асоциация и няма единна цена, да не получава отново финансиране от европейските средства. И знаете ли защо? По две прости корупционни причини и по една политическа беше направен анализ, че в населени места между 2 и 10 хиляди еквивалент жители определени политически сили имат влияние, съответно кметове, а второто беше – защото тогава, минавайки водният сектор към МРРБ, тъй като го финансира „Околната среда“, някой искаше да да финансира водни обекти, както се финансират магистрали, на които ние сме свидетели и в момента. Втората причина беше, че чрез единната цена на водата – абсолютно невярно е, че Брюксел някога ни е настоявал за единна цена на водата, това беше заложено от авторите на този модел, тоест втората причина беше радикалната подготовка за концесиониране на водния сектор. Изумен съм, съжалявам, че колегата Нанков не е тук, но тази негова декларация не мога да я приема. Вие помните ли, уважаеми колега Нанков, как след подобрено финансиране на близо 175 милиона за интегрирания цикъл на Плевен, мога да кажа и под Ваше ръководство, за малко не се случи концесията в Плевен на така наречения „воден цикъл“? С решение на общинския съвет отпадна. Така че, уважаеми колеги, политическите задачи и корупционните задачи, които бяха поставени в този сектор, ни доведоха до това да сме в такова състояние в момента. Ето защо, това го казвам на средата на своето изказване, това, което ни трябва и ако има воля за него – надявам се ново правителство и ново мнозинство да да постигне това, е радикална реформа на водния сектор, радикална реформа на водните услуги. Никакви соларни панели, никакви промени на наредби, никаква смяна на методика на горната граница няма да ни извади от състоянието, в което се намираме. Трябва нова функция, нова роля и нова задача на управлението на ВиК сектора. Не дай си боже, сега да тръгнем да приемаме в това състояние и новия ВиК закон ще ударим дъното, макар че вече сме го ударили. Трябва да знаете, че България не спазва Рамковата директива за водите от години, България не управлява водите на басейновия си принцип, или поне лъже Европа, че управлява водите в съответствие с Директивата. България не е и чувала за това, че се подготвят нови европейски документи за последваща употреба на отпадните води и за ново качество на питейната вода до клиентите. Така че искам да призова следното трябва ни реформа на замръзналата Национална стратегия за управление на водите. Тя заспа някъде 2012 г. между Народното събрание и Министерския съвет. Не поставям въпроса, че няма средносрочна оценка. Трябва ни преразглеждане на Стратегията на ВиК сектора, трябва ни нова политика в управлението на водите и трябва най-накрая да има мнозинство, което да удари по масата и да махне тези фигурки или тези четири сенки, които ни преследват поне от 15 години – невежеството във водния сектор, което е огромно, политиканстването, популизма и корупционния натиск. Така че, ако има воля и мнозинство за това, аз ще се радвам. А иначе

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! В подобни изслушвания трябва да се търси ползата, извода, посоката – какво трябва да бъде направено в крайна сметка. Няма смисъл от емоционални словоизлияния. От тях нищо не се променя. Да, трябва реформа във водния сектор със сигурност. Едно от нещата, които можем да променим, е по-добрият контрол над ВиК-тата. Има нужда от такъв контрол. Сега КЕВР няма необходимите инструменти да осъществява ежегоден сериозен, стриктен контрол върху тяхната работа. Как това може да стане? Можем да помислим. Един от вариантите, който беше споменат днес и по който много сериозно можем да разсъждаваме, е въвеждането на лицензионен режим. Защо? Когато става въпрос за естествени монополи, там няма конкуренция, естествен монопол, би трябвало контролът да бъде ежегоден, да бъде стриктен. Такъв контрол ние сме въвели през годините за енергийните дружества. Възниква логичният въпрос защо за енергийните дружества има този стриктен контрол, а за ВиК-тата, където положението е подобно, го нямаме? Обяснение няма. Напълно логично е да помислим за подобен подход, така че КЕВР да могат всяка година, ежегодно, стриктно да следят за изпълнението на плановете от страна на ВиК-тата и да налагат ежегодно санкции. Защо? За съжаление, ако теглим чертата, резултатите през годините са незадоволителни – и загубите на вода са огромни, и разходваните средства не са малки, въпреки всичко, а хората с основание не виждат очакваните резултати. Така че ние можем да си каним КЕВР много често, но ако не променим модела на работа, не въведем този стриктен контрол, нищо няма да се промени. И както сега чух недоволство от сегашния състав на КЕВР, ще чуете, колеги, недоволство от следващия състав на КЕВР, след това от по-следващия състав на КЕВР, така че Ви предлагам да се концентрираме каква работа можем да свършим. И аз Ви казвам – да, има съществени проблеми с работата на ВиК-тата, с ръководствата, които са избирани през годините, с това, че няма стриктен, изричен, ежегоден контрол върху тяхната работа. За да очакваме те да заработят изведнъж по-добре, това трябва да направим. Знаете ли защо не е направено през годините? Ами не са искали да го направят. Искали са ВиК-тата да си правят каквото си искат, да няма такъв стриктен контрол върху тяхната работа, нямало е желание. Този, който е имал мнозинство в парламента, си е казвал: хубава идея, ама по-добре да не го правим, защото сега нашите хора са там, те управляват, те взимат решенията, защо да го въвеждаме? Така че, уважаеми дами и господа, това за нас от „Демократична България“ е изводът от днешното изслушване – не политиканстването, не емоциите, а реформата, която можем да направим, и стриктният ежегоден контрол върху ВиК-тата – чрез въвеждане на лицензионен режим, е смисленото нещо, което се чу днес, което заедно можем да направим, така че кражбите да бъдат по-малки, загубите на вода да бъдат по-малки, управлението на сектора да бъде по-добро, хората да получават качествена питейна вода при социално благоприятни цени, загубите на вода да бъдат по-малки. Всичко това може да бъде направено, обаче трябва реформа. Искам да Ви предупредя следното нещо – обикновено някой като дойде на власт, това желание за реформа започва да го напуска. По принцип като си говорят хората за управлението, особено като са в опозиция, имат желание за тези реформи, но съм забелязал, че като започнат да идват на власт, си казват: ама точно сега ли ще го правим този въпрос? Така че това искаме да Ви кажем от „Демократична България“ – точно сега трябва да вземем тези решения, точно сега трябва да бъдат направени тези дълбоки реформи. Иначе ще си викаме различни състави на КЕВР, ще разменяме остроумия с тях и нищо няма да се промени. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Председател. След бурните ръкопляскания от Априлския пленум, да се върнем към темата. Колеги, темата днес беше да анализираме дейността на Комисията по енергийно и водно регулиране във връзка с водния сектор. Смятам, че дебатът беше полезен, въпросите, които бяха зададени, получиха смислен отговор. Изводът от всичко това според мен е, че КЕВР няма как да определи цената на услугата за доставка на вода. Те могат да контролират, обаче Народното събрание не им дава възможност да имат съответните комисари, които да могат да контролират водния сектор. Всичко това, което в момента се случва тук, в залата, е поредният опит как и по какъв начин да се говори по определен проблем, но и да няма решение.

дано този път и задачата на Народното събрание е да направим всичко възможно да получим Националната стратегия за водния сектор.

да сме направили онова, което е необходимо водните дружества да доставят услугата до последната къща, където е построена и е дадено съответното разрешение. Дали ще можете, дали няма да можете – времето пред Вас ще покаже, ние ще Ви помагаме. Същото се случва и със Закона за водния сектор. Този закон върви от дълго време. Запознайте се и Вие и ако имате Ваши предложения, нека да влязат – да приемем и закона за водния сектор, за да премахнем възможността от по-нататъшен популизъм, защото Народното събрание днес не е в състояние да определя цената на водата. Народното събрание днес не е в състояние да отдели средства за инвестиции във водния сектор. баланса, колеги, ще се случи, както е казал заекът – „същото, което се случи миналата година, само че тогава това, което ми откраднаха, не ми върнаха“. Уважаеми колеги, корупцията във водния сектор е факт, но инвестициите, които липсват, също са факт. Знаете ли, че загубите по мрежата достигат някъде до 70%? Инвестициите от 14 милиарда, кръговратът, който се получава откъде трябва да дойдат – нали трябва да направят инсталацията, тръбите да се положат и трябват пари. Те откъде трябва да дойдат? От цената на водата, единия път, и, второто, което от БСП много обичат – те викат: „Ами от държавата“, както и как беше – ИБГ и ние идваме (оживление) и те искат от държавата. А от държавата парите откъде са? Пак са от тези, които плащат цената на водата. Или възниква въпросът: ако ние не седнем да направим първо законовата база, след това стратегията и оттам нататък не погледнем така, че предприятията и хората, които получават услугата, да се намери балансът между тях, за да може да се получава услугата качествено и количествено, намалявайки корупционния натиск, махайки излишните така изградени АПК-та, което Ви пожелавам да се случи не само във водния сектор, а във всички други сектори, където се направиха тези излишни предприятия, да се мине, ако трябва, и към концесиониране, да се намери собственикът, да се намери човекът, който ще инвестира и който, въз основа на инвестицията, пък ще си получава обратно средствата. Разбира се, че трябва да има и определена печалба без кражба. Колеги, водният сектор е може би един от онези сектори, на които през последните години е обръщано най-малко внимание от гледна точка на на законите, от гледна точка на инвестициите, от невъзможността на управляващите да могат да направят децентрализацията, за да може съответните асоциации или община да кандидатстват за европейски средства. всичко това на едно място, ако днес оттук извлечем поуката и дадем възможност на следващите управляващи, стъпвайки, взимайки юздите на държавата, да започнат да обръщат внимание на водния сектор – от законовата база до инвестициите, смятам, че следващия път, дори и да не е господин Иванов, дори да е госпожа Мая Манолова, тогава въпросите няма да бъдат така

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов! Чуха се призиви за реформа във ВиК сектора в тази зала, чуха се също така и обвинения по отношение на промените, които наложително трябва да се случат в този сектор. Но нека да припомня все пак, че такава реформа беше извършена, че тя стартира през 2016 г. и авторите на тази реформа са тук, в тази зала – те имат имена, те би следвало да носят отговорност шест години по-късно за това какви са резултатите от лансираната от тях стратегия в сектора и извършената от тях реформа. Какви са резултатите? Резултатите са, че в продължение на пет години цената на водата се повишава, стигна до 70% и нито един от показателите за качество не беше подобрен. Ще цитирам доклад на КЕВР за състоянието на ВиК сектора за 2019 г., според който има неизпълнение на 332 броя показатели за качество във водния сектор. Да, разбрахме от господин Иванов, че са санкционирали тези ВиК оператори, които не са извършили съответните инвестиции, намаляване цената на водата заради неизпълнение на неинвестиционните планове заради разхищения, заради корупция, заради течове във ВиК дружествата на публични пари не чух да са налагали такива санкции, а и не са. Не са! Водата не е намалена в нито една област в резултат на безобразните действия на нито един ВиК оператор. Тук прозвучаха също така и обвинения в популизъм. Кое е популизъм: да искаш в ХХI век в България, която е богата на водни ресурси, да имаш вода, от чешмата ти да не тече кал и да не текат всякакви вредни вещества, както е в Хасково или както е в Шумен, или както е в Перник? Това ли е популизъм – да искаш срещу високата цена на водата да получаваш поне вода? Не, това не е популизъм! Това е нормално искане на българските граждани. И, не, господа от ГЕРБ, които сте в основата на тази реформа – не ние искаме да съсипем ВиК дружествата, Вие ги съсипахте, Вие докарахте една част от тях до фалит и се наложи да бъде създаден държавен ВиК холдинг, който да играе ролята на кредитна, на финансова институция, за да налива пари във ВиК дружествата, които Вашите кадри източиха. Вашите кадри източиха! И, да, аз също съм притеснена от ниските заплати във ВиК сектора и в качеството си и на омбудсман, и след това на председател на гражданска платформа, комисарите знаят, участвала съм в много обсъждания и никога не съм настоявала за намаляване на заплатите във ВиК сектора. Това, за което съм настоявала, е за една реформа на администрацията, защото там са добре разположени партийните калинки на управляващата партия. Това са шуробаджанашките и роднински назначения, на партийни активисти, на хора, които хал хабер си нямат от ВиК сектора. Хал хабер си нямат, затова в Шумен на последното обсъждане на бизнес плана, включително и съветниците от ГЕРБ скочиха срещу назначенията на бившите министри от ГЕРБ, за да уредят този и онзи! Какъв е резултатът? Хората нямат вода, а в случаите, когато има вода в чешмите веднъж седмично, тече кал! И какво? Искате над 100% увеличение на цената за следващите пет години. И тук е въпросът към господин Иванов, на който той така и не отговори: Как, бе, господин Иванов, Вие в КЕВР определихте показателите, които ще влияят върху цената на водата след пет години? Вие да нямате кристална топка в КЕВР? Как определихте цената на тока? Как определихте минималната работна заплата след пет години? Как определихте социалната поносимост? Тук Тук ще цитирам госпожа Микова, която ме помоли да кажа това, което тя нямаше възможност да каже: цената на водата не са само разходи. Цената на водата е и възможност на гражданите да я плащат. Възможност да я плащат – нещо, с което КЕВР така и не се съобрази. И, не, ние нямаме намерение да концесионираме дружества. Позицията на „Изправи се БГ! Мутри вън!“ е ясна, но ние имаме намерение да търсим отговорност на тези, които разсипаха сектора, защото да наливаше през публичен ресурс, през държавния ВиК холдинг с 1 млрд. лв. във ВиК дружествата, това пак са парите на българския народ – веднъж плащат, веднъж дружествата се докарват до фалит и после плащат през ВиК холдинга, който продължава да налива в едни сита… ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА И тук това, което ще кажа, тъй като господин Иванов каза достатъчно неистини, да му покажа просто заявлението за внасяне на бизнес плана за Хасково. Внесен е, без изобщо да е обсъждан,

И за финал – да, тук ще се търси отговорност. Ще се търси отговорност на всички онези, които окрадоха сектора и го докараха до фалит и докараха България, богата на вода и на водни ресурси… ПРЕДСЕДАТЕЛ няколкостотин населени места без вода, заради тоталната липса на инвестиции и на елементарна отговорност за развитието на този сектор. прекъсване до 12,00 ч. и започваме с Парламентарния контрол.